Uvaženi predsedniče, poštovana ministarko, kolege poslanici, današnji program Republičkog zavoda za statistiku kao organizacije koja je nosilac u tehničkom smislu ovog predloga i u onom kvalitativnom, izradi ovog programa zvanične statistike od 2021. do 2025. godine, je u stvari jedan dokument kojim je naša podloga za kompletan rast i razvoj društva i to sa obrazloženjem da ono sve što možete da nađete kroz izveštaje, godišnje izveštaje na sajtu ove institucije je u stvari podloga za sve ono što radimo u u našoj Srbiji.Zašto ovo govorim? Zato što, imali smo prilike u današnjoj prepodnevnoj raspravi da čujemo mnogo puta, znači, da je statistika jedan deo matematike koji pored prikupljanja podataka, analiza i dela koji se odnosi na sam kvalitet obrade podataka i na kraju prezentacija tih podataka treba da nam da određene informacije, rešenja kao podloge za različite vrste sektorskih politika, ali te krovne politike kad je u pitanju ekonomija, kad je u pitanju demografija, kad su u pitanju sektori kao što smo rekli da su saobraćaj, poljoprivreda, energetika, građevinarstvo. Znači, sve ono što je u stvari polazna osnova, neka merljiva osnova za aktivnosti koje jedna država treba da propiše.Sad, kad vi propisujete određene politike i kada želite, recimo, da uradite jedan od najvažnijih dokumenata koje usvaja ova Narodna skupština, a to je budžet za sledeću godinu, onda se obično pozivate na određene statističke podatke koji treba da imaju određenu strukturu tih podataka.Struktura sadrži i kvalitet tih podataka, mora na određeni način da postižu određene standarde. Zašto ovo govorimo? Zato što ovaj program i jeste u stvari rezultat rada, ranijeg rada Republike Srbije i samog Zavoda za statistiku i svih nadležnih ministarstava i kao takav rezultat se pokazalo da je Srbija zaista na krajnje jedan odgovoran način prišla pored ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije uređenje ove oblasti, tako da je Poglavlje 18 otvorila u pregovorima sa EU još 2018. godine.Kada je otvorila to poglavlje godinu dana pre toga, sve ono što se nalazilo kao kvalitativna karakteristika koliko smo se uskladili sa međunarodnim standardima, odnosno standardima, odnosno standardima EU u ovoj oblasti, već je izašlo u njihovim stručnim časopisima, pogotovo te krovne organizacije Eurostat koja se bavi statistikom zemalja članica EU i koja je postavila svoje standarde i koja je na određeni način i dala veliku podršku našoj zvaničnoj statistici i rekla da se bavimo zaista na jedan krajnje odgovoran način i ovom temom.Za nas je bilo važno da nastavimo sa tom harmonizacijom, upravo zbog toga da bi vas smatrali relevantnim sagovornikom po svakom pitanju zato što u svakom trenutku kad kreirate određene vrste politika vi morate da idete prema onim standardima, sa onim institucijama sa kojima razgovarate. Pa, ako je to, na primer, Evropska komisija onda su to standardi EU, koji su inače priznati i u svetskom domenu i ti standardi su u cilju toga da Srbija mora da prihvati tako nešto i samim tim tim prihvatanjem vi dobijete u stvari kao povratnu reakciju izveštaje ne samo Evropske komisije o napretku Srbije, već i na kraju krajeva i drugih međunarodnih, pogotovo finansijskih institucija, gde kažu da se u ovoj oblasti dosta napredovalo, pogotovo kad su u pitanju makroekonomski pokazatelji.To da zaista ono što mi objavimo kad su u pitanju makroekonomski pokazatelji priznaje i MMF i Svetska banka i Centralna evropska investiciona banka, na kraju krajeva i sve ostale finansijske institucije kad govorimo uopšte o svetu.E sad, ono što je važno reći danas, mislim da su to moje kolege pokušale na više načina da kažu, a to je da određenim statističkim podacima određene ciljne grupe, znači, govorimo da li su to određene političke stranke koje žele da javnosti prikažu ili kritikuju određenu vrstu rada u određenim oblastima kada je u pitanju Republike Srbija ili su to neki, imali smo prilike da čujemo, i neke nevladine organizacije koje žele da upute određene kritike ili su to neki sektori, mogu u određenom trenutku da koriste i da jednostavno manipulišu, odnosno dezavuišu javnost sa određenim informacijama.Zato je važno da zvanična statistika bude harmonizovana sa direktivama EU, da upravo takvi šumovi u informacijama, a mi smo imali prilike da čujemo da, recimo, Dragan Đilas sa njegovom partijom je odlazio u Evropski parlament, pa pokazivao neku statistiku koja uopšte nema utemeljenje u određenim političkim stavovima koji predstavljaju u stvari jedno tužakanje Srbije i Aleksandra Vučića za mere reforme koje je sprovodila i SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, dok je bio premijer, a i kada je predsednik Srbije.Tužakala je jednostavno EU kako mi određene stvari ne sprovodimo u skladu sa zakonima, na određeni način u skladu sa određenim pravilima koja važe i zakonima koji važe za članice EU, kao na primer što je državna pomoć. Imali smo prilike da čujemo svašta kada govorimo o "Er Srbiji", pa čak su neke institucije kao što je Fiskalni savet pisao o tome, da recimo državna pomoć koju daje država za "Er Srbiju" jednostavno nije po zakonima i pravilima EU.Vi tu u stvari na tim primerima vidite kako je vrlo lako manipulisati i koristiti statistiku kao jedan instrument za manipulaciju određenim informacijama i za političko delovanje.Mi smo imali primere i sada nedavno, recimo, izveštaji nekih međunarodnih organizacija kao što je energetska zajednica koja je govorila o tome da postoji učešće obnovljivih izvora koje je palo u ukupnoj potrošnji električne energije i da zbog toga Srbija je u stvari pala prema svojim institucionalnim promenama jedno tri mesta dole upravo zato što mislim da u datom trenutku sam Zavod za statistiku nije uspeo da upiše, na primer, 10 energetskih objekata koji su već ušli u sistem EPS.Zašto EPS.Zašto vam sada to govorim? Govorim vam zbog toga, u trenutku kada vi imate kritike određenih međunarodnih faktora, vrlo je važno da imate priznatu harmonizovanu državnu statistiku. Znači, mi to zovemo zvaničnu. Imate adekvatne podatke sa kojima izlazite kao protiv argument, upravo na ovakve napade koji ne stoje.Za nas je to od velikog značaja i zato ovaj program od 2021. do 2025. godine je nama od velikog značaja što danas usvajamo zato što statistika upravo pokazuje da su makroekonomski pokazatelji koje je izradio Zavod za statistiku i koje je Srbija prihvatila da prema onoj metodologiji radi na isti način kao i svaka članica EU je priznata od strane svih međunarodnih institucija.To znači da naši pokazatelji, da smo mi imali najmanji pad u 2020. godini da je nezaposlenost pala ispod 10%, da je iznosila 9,5%, da je projektovani rast za ovu godinu, jedan od najvećih kada posmatramo uopšte zemlje u regionu, da je nivo stranih direktnih investicija za prošlu godinu 60% od ukupnih stranih direktnih investicija za ceo Balkan, da su povećanje plata i penzija mnogo veći nego što su to članice EU, koje su se borile sa negativnim rastom, odnosno padom ekonomije od 6 do 12%.Znači, to je to je nešto što su relevantni podaci za našu ekonomiju, gde jednostavno to priznanje mora da vam odaju predstavnici i EU i celog sveta, jer je metodologija na osnovu kojih dobijate te podatke ista i važi za sve ove države.Za nas je to od velikog značaja da budete priznati, harmonizovani kada je u pitanju zvanična statistika i na kraju, da je kvalitet podataka koji dobijate u stvari suština vašeg rasta i razvoja.Da je to bilo lako, onda se ja pitam zašto to nije sprovedeno do 2012. godine? Nama je bilo svima mnogo teže, a mislim i građanima Srbije da to sprovodimo uporedo sa onim što se zove ekonomske reforme i fiskalna konsolidacija koja je trajala nepunih tri godine i koja je praktično nadgradnja predstavlja sve ovo i kojim smo mi u stvari krenuli putem visokog rasta i razvoja tih visokih stopa. Prvo, ne zaboravite da smo imali četiri godine uzastopce budžetski suficit, pa smo imali zadnje dve godine pre, znači 2020. godine, stope rasta veće od 4%, pa smo imali priliv stranih direktnih investicija koji je mnogo veći nego ceo region.Nemojte da zaboravite da je plan „Srbija 2025“ u stvari bio krajnje realan za nas, a to su investicije i rast i razvoj od ulaganja od 14 milijardi evra za pet godina i prosečna plata koja treba da bude 900 evra i penzija od 440 evra.Došla je godina pandemije korone, došla je godina u kojoj sve ono što smo radili i za šta smo se borili je moglo je moglo da ode unazad i došli bi na nivou onoga kao pre sprovođenja ekonomskih reformi, da nismo imali odgovornog predsednika države, odgovornu Vladu koja je u datom trenutku dala da Vlada Srbije usvoji mere koje su bile ekonomske mere, koje su bile sveobuhvatne, koje su bile tačno determinisane i koje su zaustavile kompletan pad ekonomije, koje su se inače pokazale da su zakasnile u mnogim razvijenim državama EU, kao što su Nemačka, kao što su Francuska, kao što su Italija i sve one države koje su neozbiljno shvatile pitanje Korone, danas imaju problem u ekonomskom smislu, zato što ovaj zdravstveni deo, su jednostavno zakasnili.Vi kada pogledate proces vakcinacije danas u Srbiji i proces vakcinacije u svetu, onda ćete videti da je vakcinacija jedan od instrumenata ekonomskog rasta i razvoja. To mogu odgovorno da tvrdim, pogotovo što ova zvanična statistika je za nas jako važna, jer da nije bila krajnje realna i da nije nije bila po visokim standardima uređena, mi danas ne bi mogli da pričamo on lajn prijavi za vakcinaciju, o izboru vakcinacije i da nismo imali Aleksandra Vučića, koji je unapred razmišljao o tome kako će omogućiti građanima Srbije, pre svega da izaberu koju će vakcinu, drugo da taj izbor bude od četiri različite vakcine koje se danas nalaze na tržištu i koje imaju realnu proizvodnju, jednostavno mi danas ne bi mogli da pričamo ni o ekonomskim rezultatima.Zašto to danas govorim? Danas je prošlo godinu dana od uvođenja, ako se sećate, vanrednog stanja, koje je uvedeno u svim zemljama EU, kada je u pitanju pandemija Kovid 19. Danas posle godinu dana mi možemo na osnovu statističkih podataka da vidimo da je

su pale za 3,5% BDP, Rusija za 3,1%, a Kina je doživela rast od 2,3%. Zašto sada ovo govorimo o Kini? Zato što, sećate se da je Kina

ali je bila među prvim koja je sprovela postupak vakcinacije jer je imala, na sreću, aktivno radila, na proizvodnji svoje vakcine.S obzirom da je ona prva koja je uvela vakcinaciju, brzo povratila, taj ekonomski rast koji je u godini u kojoj svetska ekonomija beležila pad, je pokazala koliko je važno stvoriti i obezbediti zdravlje svojih građana, jer je to realizacije svih ekonomskih pokazatelja u vašoj zemlji i svih poslovnih aktivnosti.Znači, samim tim mi smo došli u poziciju, zahvaljujući odgovornoj spoljnoj i unutrašnjoj politici i Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, da možemo danas da razgovaramo o tome da je u vreme kada imamo imamo skok zaraženih u Srbiji, kada dolazi do prenapregnutosti zdravstvenog sistema, mi možemo da kažemo da u ovom trenutku imamo stabilnu ekonomiju, stabilan budžet i imamo najavu Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije da Srbije da za 1.400.000 zaposlenih u privatnom sektoru ćemo imati nov paket mera za podršku, da bi se zaustavio bilo kakav pad ekonomije, ukoliko dolazi do pooštravanja epidemioloških mera.Nemojte da zaboravite da prošlu godinu je je oko 12,7% BDP, a to je iznosilo 5,2 milijarde dinara utrošeno na podršku privatnom sektoru, upravo da bi se zaustavio ekonomski pad. Nemojte da zaboravite da da smo u prošloj godini mnogo toga naučili, pre svega o nama samima, ali i mnogo toga naučili, kako da se borimo sa ovakvom vrstom pandemije, zato što u svetu nije dovoljno prepoznata mogućnost borbe sa ovakvim posledicama pandemije pandemije Kovid 19.Nemojte da zaboravite da dok god je trajala ova borba i Vlade Republike Srbije i države sa problemima koje je izazvala pandemija, u zdravstvenom smislu i u ekonomskom smislu, neki ljudi su svoj imetak koji su zaradili na leđima građana Srbije proteklih godina, dok su bili na funkcijama od 2008. do 2012. godine i kao ministri i kao gradonačelnici, kao što je gospodin Đilas, svoj novac sklanjali iz svoje države i čuvali ga u zemljama gde su rajska ostrva, gde porezi ne postoje, prodavali sami sebi firme.Mi smo juče imali prilike da čujemo najnovije informacije na osnovu statističkih koje na kraju, krajeva imate pravo da tražite od svih država na osnovu određenih plaćanja, zato što smo postali članica međunarodnih organizacija, kada je u pitanju borba protiv korupcije i borba protiv terorizma, kada su u pitanju transakcije došli smo do toga i do saznanja u javnosti, iz novinskih članaka, kojim su tim istraživačkim novinarstvom plasirali javnosti najbolje dokaze o tome da neko kao što je Dragan Đilas ima na svom računu, na određenim ostrvima za koja koja po prvi put možda neki ljudi čuju u unutrašnjosti Srbije, poseduje 5,73 miliona evra, u Švajcarskom 600.000 evra.Pitanje se postavlja kada je došlo do određenih transakcija prodaja između njih samih bogataša gde se nalaze 52 miliona evra koja su takođe prihodovane, prodate, odnosno postavlja se pitanje osnovno kako od 75.000 evra koje je firma Dragana Đilasa pravila pre nego što je seo na određenu funkciju, kako su došli do 619 miliona evra, kako se došlo do dobiti od 105 miliona evra, kako su iznesena ta sredstva iz Republike Srbije, da li je oštećen budžet Republike Srbije, da li je plaćen porez za ta sredstva. Čuli smo informaciju da 15 država imaju novac Dragana i onda na kraju imate prilike da čujete kritike od medija koje takođe plaća Dragan Đilas kako o toj temi ne treba pričati, kako je to sasvim normalno da neko ima toliki novac i da uopšte ne postoje nikakvi dokazi za to da su tu vršene neke nelegalne radnje.Očito Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava imaće jako puno posla zato što smo mi ovde u Skupštini Srbije usvojili mnoge zakone koji se odnose na pravila FATFE, Međunarodne organizacije koja se upravo bavi upravo bavi pitanjem pranja novca. Zatim smo usvojili Zakon o poreklu imovine koji je stupio na snagu 12. marta, pa ćemo takođe imati prilike da čujemo izjave gospodina Đilasa da da dokaze kako je stekao kraju krajeva, Tužilaštvo mislim da će morati da pozove ne samo gospodina Đilasa, već pitaću šta je sa novcem gospodina Vuka Jeremića koji je dobio osam miliona evra za predizbornu kampanju za određeni posao sa tzv. energetskim magnatima iz sveta, za njegovu nevladinu organizaciju. Znači tu se postavlja niz pitanja za koja mislim da građani Srbije će morati na egzaktan način upravo uz pomoć statističkih podataka da dobiju informaciju na osnovu čega, kako su stekli toliku imovinu, da li su plaćeni i za koliko je praktično budžet građana Srbije oštećen kada su u pitanju sve ove transakcije i posao funkcionera koji su zauzeli svoja mesta, a koji danas žarko žele da se vrate u politički život plaćajući određene medije, finansirajući određene kampanje, nevladine organizacije u saradnji sa međunarodnim organizacijama organizujući raznovrsne proteste po raznovrsnim temama.Mislim da će za nas ti statistički statistički podaci biti od velikog značaja zato što očito ono što nisu uplatiti u budžet Srbije su u stvari neke nove bolnice, neka nova radna mesta, neke nove fabrike, neke nove plate.To je ono zbog čega mislim da je jako važno da mi statističke podatke moramo da imamo egzaktne, ne samo kada je u pitanju državna imovina, ekonomski pokazatelji, već kad je u pitanju poslovna statistika različitih kompanija koje su osnovane ovde, ali čiji je novac, recimo, odavde otišao u inostranstvo, pa su osnovane i u inostranstvu, a koje očito služile samo da bi se novac prebacivao tamo gde se ne plaća porez.Znači, ciljevi razvoja zvanične statistike su kvalitet rezultata, nezavisnost zvanične statistike, podrška u odlučivanju i na kraju krajeva kadrovi.Za nas je jako važno da kadrovi koji rade u ovim institucijama, a to znate da su matematičari, zaista ostaju na zavidnom nivou. Mislimo da sada u eri informacionih tehnologija matematičari zaista su doživeli jedan procvat kada je u pitanju njihova branša, ali je ako je važno da državne institucije zaista prepoznaju kvalitet ljudi koji rade tamo i zadrže ih što više mogu.Zato što je nama svima bitna budućnost Srbije, budućnost naše dece i zbog toga smatram da je od veliko značaja da program o kome danas razgovaramo bude negde prioritet u svakoj platformi u kojoj donosimo određene odluke kao političari, pogotovo kad je u pitanju demografija. Znači, tu nam je od velikog značaja da t statistika uvek bude prisutna da bi jednostavno građanima podizali svest o vrlo značajnim pitanjima iz ove oblasti.Oblasti koje su pored demografije i ekonomske statistike i ove sektorske su i oblast zaštite životne sredine, to smo imali prilike juče da vidimo, kad su u pitanju klimatske promene. One obuhvataju niz oblasti i to je neka budućnost koja nas čeka gde moramo mnogo toga da menjamo kad je u pitanju svest naroda.Mislim da je jako važno da podržimo ovakav program, jer to je polazna osnova za sve nove politike koje ćemo imati prilike ovde u Skupštine Srbije da razmatramo i o kojima ćemo glasati. Zbog toga u danu za glasanje, kao i svi poslanici vladajuće koalicije, podržaću ovaj predlog. Hvala.

maločas, pa ću se sad potruditi da požurim sa svojim saopštenjem.Danas kada govorimo… **Ivica Dačić** To nemojte da pričate nikome, pošto sam vam dao reč iako ne bi trebalo pošto ste zakasnili. Tako da, ćutite bolje. Verujem da se predsednik Dačić šali.Ja želim da kažem sledeće. Danas kada govorimo o programu zvanične statistike u periodu 1921/25, naročito u ovom mesecu martu ili koji mesec kasnije, svakih deset godina vršeni su popisi stanovništva. Bila je to prilika da svi građani se izjasne, između ostalog, i kojoj veri, kojoj naciji, te kojim jezikom govore i mnogo toga što je važno za državu, ali za njih same.Romski narod se na tim popisima izjašnjavao kako kad. U 19. veku su se kao Romi izjasnili njih oko 12.000 porodica, ali je samo nekoliko godina kasnije bilo 3.000 porodica. Dakle, mešalo se.Statistika nam nudi podatak da je po popisu iz 1931. godine ciganski jezik bio maternji jezik za preko 72.000 Roma. Napominjem da je ovo jedini statistički dokument u kome je bilo postavljeno i pitanje – kojim jezikom govorite. Taj popis nam o mnogo čemu govori, a najčešće istraživači genocida nad Romima, među kojima sam i ja, nažalost koriste kako bi koliko-toliko utvrdili broj Roma u nekadašnjoj državi Hrvatskoj, ali znamo da su i Ustaše uradile jedan poseban popis koji nikada nije objavljen, popis Roma.Napomenuću još jedan kuriozitet u vezi sa tim popisom stanovništva iz 1931. godine. Rezultati tog pomenutog popisa su objavljeni u posebnom dokumentu, ali su bili izostavljeni podaci o maternjem jeziku i veroispovesti. Te podatke su kasnije tek objavili u Beču 1943. godine, nećete verovati.Povod da obratim vašu pažnju u današnjoj raspravi je i podatak da je po popisu iz 1948. godine bilo nekoliko desetina više Roma u ondašnjoj Jugoslaviji nego što je to bilo u oficijalnom popisu iz 1951. godine.Sada da kažem i to da u Srbiji

mimikrija je jedan od problema sa kojim se Romi susreću u našoj zemlji, ali i u čitavom svetu. Briga nas za sve, da vidimo šta je sa našom zemljom.Šta naša zemlja treba u tom smislu da čini? U tom dokumentu o kome danas raspravljamo, piše da su prioriteti razvojne aktivnosti i programa definisane u sledećim oblastima zvanične statistike, demografije i društvene statistike uključujući i sprovođenje popisa stanovništva domaćinstava i stanova 2021. godine.Pod dva, ekonomska statistika i drugi prioritet razvojne aktivnosti ovog programa. potom slede sektorske statistike i na kraju statistika životne sredine koja obuhvata više oblasti.Kada smo kod toga, da na pomenem i činjenicu da je za popis ove godine država mora da se pripremi pre svega u oblasti popisivanja i evidentiranja nacionalnih manjina među kojima je i romska. U ranijim popisima stanovništva praktikovano je da se koriste i popisivači iz redova romske nacionalne manjine, ali mislim da to nije bilo sasvim dovoljno. Zato preporučujem da pripreme u tom smislu treba da krenu što je moguće pre, naročito zbog zdravstvene situacije u kojoj se trenutno nalazimo.Poštovani narodni poslanici, želim da ovom prilikom ukažem na jedan veliki problem u našoj južnoj pokrajini koji imaju Romi i to naročito ovih dana. Naime, kao i ostali građani i Romi su se uredno prijavili na izbore koji su pre nekih mesec dana održani. Prijavilo se i nekoliko stranaka, a neke od njih su prešle cenzus, kao što je to primer sa romskom inicijativom na čelu sa Gazmendom Salijevićem, ali ne lezi vraže, glasovi su im oduzeti, jer su navodno Srbi glasali za njih. Pa, i da jesu, svako ima pravo da glasa, ali ja znam da nisu, jer je srpska lista osvojila svih deset mandata. Morali su da daju glasove srpskoj listi. Romi su ostali bez svog jedinog predstavnika u je kandidat za poslanika i portparol romske inicijative Gazmend Salijević kazao da je to građanska inicijativa učestvovala na parlamentarnim izborima, jer želi da se bori za obrazovanje i ekonomsko osnaživanje, kao i mogućnost da Romi postanu ravnopravni građani Kosova. Očito Gazdmen Salijević se ne sviđa njihovoj centralnoj izbornoj komisiji, pa je umesto poslanika na kosovskom parlamentu dobio kandidat njihovog pokreta na Kosovu, Erdžan Galuši, jer je bliži premijeru Albinu Kurtiju.Da bi u tome uspeli morali bi da ponište glasove romskoj inicijativi u opštinama Leposavić, Novo brdo, Ranilug, Klokot i još nekim. Ovaj primer sam izneo kao ilustraciju nečega što je sa statističkim podacima o Romima na Kosovu ne samo sada, već i ranije događalo. Sećam se popisa iz 1981. godine kada je na Kosovu i Metohiji živeo ni jedan Rom. Kada smo pritisli kosovsko rukovodstvo, mi romski aktivisti, pronašli su 30 hiljada i to uneli onako aproksimativno. Znamo mi da taj podatak nije tačan i da je na Kosovu 1981. godine živelo oko 150 hiljada Roma od kojih su se mnogi iselili u zemlje

funkcioneri ni tada nisu poštovali romsku ličnost i romske građane, pa su tako i uradili. Ovi izabrani poslanici su izabrani kao što smo to mi u ovoj Skupštini izabrani, koleginica Sandra Joković, ja, ali nas niko nije brisao, već smo dobili svoje mesto kao i svi građani Srbije. Živela Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem, koja nas Rome tretira na način koji zaslužujemo i zbog čega ćemo uvek biti verni. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku prof. dr Dragoljubu Ackoviću.Reč ima narodni poslanik Stefan Srbljanović.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovana gospođo Matić sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kolege pre mene su govorile o događajima na Kosovu i Metohiji pre 17 godina i jedino što mogu da dodam jeste da martovski pogrom Srba na Kosovu i Metohiji ne smemo zaboraviti i da je to nešto što se ne sme nikada više ponoviti.Pre svega sam se javio danas jer osećam potrebu da kažem par reči o stvarima za koje mislim da su važne i mislim da nema niko pozvaniji da se time bavi od nas narodnih poslanika. Koliko god se trudili oni koji su sami sebe proglasili nekakvim sudijama, ili šta već, da sude ili da određuju kojim temama ćemo se

sakriju, bezuspešno, naravno, i da skrenu sa dnevnog reda.Pre samo nekoliko dana smo u ovom visokom domu doneli Zakon o utvrđivanju porekla imovine, što je dobro i bitno, jer smo na taj način postavili okvir za pravosudne organe i njihovo delovanje i rad u najboljem interesu građana ove zemlje. Pre svih se javio predsednik Republike i poručio da je spreman da bude prvi od kog će se krenuti, ako je potrebno. Siguran sam da je svako od nas narodnih poslanika ovde voljan da, s obzirom da vršimo javnu funkciju, bude dostupan za tu vrstu provere, jer imamo i zakonsku i moralnu obavezu prema institucijama ove države, kao i prema građanima Republike Srbije.Na taj način šaljemo dobru poruku i pokazujemo da se razlikujemo od onih koji danas nisu srećni, koji su nervozni zbog donošenja ovakvog zakona. Nisu srećni zbog toga što će se proveriti sve, svi računi i sva imovina, počev od Srbije, preko Švajcarske, do Mauricijusa i svih država u kojima su računi otvarani i u koje je iznošen novac građana Srbije. Da li je tu bilo kriminalnih aktivnosti, kako je taj novac zarađen i odakle ti milionski iznosi, u evrima naravno, utvrdiće nadležni državni organi i time će se baviti institucije poput Poreske Poreske uprave i Uprave za sprečavanje pranja novca.Kao što sam rekao u samom uvodu, na nama je da o svim ovim temama diskutujemo i sprečimo da se skine fokus sa ovih tema i da budu zaboravljene, kao što je to bio slučaj u prošlosti. Dakle, ne da mi kao narodni poslanici sudimo o nečemu, već da o tome govorimo, ako treba svakodnevno.Nije ovo ništa novo, poštovane dame i gospodo, mislim na sve ovo što danas čitamo u dnevnoj štampi, sve je to posledica i rezultat onoga što je zaostavština Dragana Đilasa dok je bio deo vlasti od 2004. do 2012. godine. Možda će neko reći da sam lično ja u to vreme bio mlad i da verovatno sam imao druge preokupacije u to vreme nego da mislim o onome što su radili Đilas i Tadić u to vreme, ali svoje stavove iznosim razmatrajući ono što su ostavili oni koji su svedočili tom vremenu i pri tom se bavili ovom tematikom.Kada ih pominjem, pre svih mislim na pokojnu Vericu Barać i njen izveštaj iz 2011. godine. Ona je još tada govorila o zarobljenim medijima koje vlast kontroliše preko Dragana Đilasa, kog je označila kao najbližeg saradnika tadašnjeg predsednika Borisa Tadića i čoveka koji je za tih osam godina koliko je obavljao visoke državne i stranačke funkcije. Između ostalog, navodim, citiram:

Gradonačelnik Beograda i potpredsednik DS ima dve firme za medije preko kojih idu kanali za novac i kupovinu reklama i drugih uticaja za medije“. Kada smo pokušali da o tome razgovaramo završilo se ignorisanjem, kao – kakve to veze ima? Sama pokojna gospođa Verica Barać kaže da nezavisne institucije nisu obavljale svoj posao u to vreme i da nije bilo kontrole državnog novca koji je izdvajan za finansiranje određenih medija. Zato mi upravo ovde u ovom visokom domu pričamo o značaju tih nezavisnih regulatornih tela i slobodi da svoje izveštaje i rezultate svog rada predstavljaju ovom visokom domu i da o njima diskutujemo.Dalje se navode i veze „Telekoma“ i određenih agencija koje su „Telekomu“ pružale marketinške usluge, a zauzvrat je to preduzeće milionskim svotama i iznosima sponzorisalo određene emisije i određene medijske agencije.Sada pitam i vas, svoje drage kolege i građane Srbije – da li je potrebno objašnjavati zašto se Marinika Tepić tako zdušno obrušila na „Telekom“ pre samo par meseci ili je svima jasno da je to iz jednog prostog razloga, jer je to preduzeće prestalo da bude krava muzara DS, ljudi koji su vodili tu stranku u to vreme i ovu državu, nažalost? Svoju stranku su uspeli da unište i to je njihov problem. Ovu državu su pokušali. Na svu sreću, nisu u tome uspeli.Da

i to sve kršeći, između ostalog, direktno zakon na način da vršeći javnu funkciju i visoku stranačku funkciju ostvaruje profit poslujući sa budžetskim korisnicima, odnosno ministarstvima, pojedinim javnim preduzećima i medijskim javnim servisom.

Most na Adi je dugačak 996 metara i njegova izgradnja sa svim pristupnim saobraćajnicama koštala je građane Beograda i građane Srbije oko 450 miliona evra. Deonica auto-puta Miloš Veliki, odnosno Koridora 11 od Preljine do Požege

evra. Nisam inženjer, nisam ekonomista, ali mislim da ne treba da bude neko stručnjak da bi shvatio kako se u to vreme raspolagalo budžetskim novcem građana Srbije, a kako se to radi danas.Nećemo danas.Nećemo dozvoliti više da se ćuti na ove i na ovakve stvari, a posebno nećemo dozvoliti da nam oni koji su ojadili ovu državu drže predavanja. Ako se pitaju zašto uvek stanemo u odbranu Aleksandra Vučića, poruka je da ćemo to uvek raditi, da naša poslanička grupa nosi naziv „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i sasvim je prirodno da budemo uz čoveka koji je predsednik naše stranke kojoj pripadamo, a između ostalog i zbog toga što verujemo i sledimo politiku koju je zacrtao jer smatramo da je najbolja za Srbiju.Takođe Srbiju.Takođe moram da kažem i to, iako moje starije i iskusnije kolege same znaju da se odbrane i odgovore na svaku vrstu uvrede i hajku koju im po difoltu svakodnevno serviraju, treba da znaju gospođa Božić i gospođa Malović, kao i gospoda Orlić i Martinović da imaju podršku svih narodnih poslanika sa naše poslaničke grupe, jer sve ono što oni govore i sve ono što rade je nešto iza čega ćemo uvek hrabro stati i istupiti. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Stefanu Srbljanoviću.Reč ima narodna poslanica Svetlana Milijić.Izvolite. **Svetlana Milijić** Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovana ministarka, kolege i koleginice narodni poslanici, najvažniji zadatak zvanične statistike jeste da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji i da obezbedi pouzdanu osnovu za analizu i donošenje odluka na raznim nivoima, počevši od državne uprave i drugih institucija, preko poslovnih subjekata, pa sve do zainteresovanih građana, a preko obrade prezentovanja i arhiviranja statističkih podataka.Danas u plenumu diskutujemo o Predlogu odluke o Programu zvanične statistike Republike Srbije u periodu 2020-2025. godina, koji se daje za petogodišnji period a na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici. Ovim programom definišu se aktivnosti kojima se postiže osnovni cilj, a to je harmonizacija statističkih istraživanja indikatora sa međunarodnim standardima, a pre svega sa standardima Evropskog statističkog sistema i EU.Sastavni deo Programa jeste Strategija razvoja zvanične statistike, koja treba da obezbedi brži razvoj i koja treba da obezbedi osnovu za dobijanje najznačajnijih statističkih parametara i indikatora i njihovu komparaciju sa statističkim podacima evropskih zemalja i drugih zemalja.Prepoznavši potrebe i značaj zvanične statistike, Republika Srbija, uz podršku EU, ulaže značajne napore u pravcu prilagođavanja našeg statističkog sistema međunarodnim standardima.Zvanična statistika Republike Srbije, jačanjem svojih stručnih i infrastrukturnih kapaciteta i usvajanjem i primenom najbolje statističke prakse, postiže usklađenost sa međunarodnim statističkim standardima i načelima kodeksa evropske statistike, poštujući fundamentalne vrednosti kao što su stručnost, nepristrasnost i otvorenost.Izuzetno važno i neophodno je međusobno poverenje svih učesnika u procesu zvanične statistike, a to su davaoci podataka, proizvođači statistike i korisnici podataka, kao i nezavisnost statističkih institucija.Ja bih sada citirala Noela Mojnihana, koji je rekao: „Statistički podaci mogu dokazati bilo šta, čak i istinu“. A istina je sledeća – statistika, odnosno istina je pokazala da je 21. juna 2020. godine izborna lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ osvojila milion 953 hiljada 998 glasa, odnosno 188 mandata u ovoj Skupštini. Istina je da smo 2012. godine imali nezaposlenost na državnom nivou koja je iznosila po statističkim podacima preko 26%. Istina je, a to pokazuju statistički podaci, da dobrim vođenjem države danas, odnosno u 2020. godini, nezaposlenost je smanjena i ona iznosi 7,5%. Istina je, takođe, i da je neto zarada u 2012. godini, prosečna neto zarada, 331 evro, a u 2021. godini 511 evra, sa tendencijom da prosečna neto zarada u Srbiji 2025. godine bude 900 evra.Dobrim vođenjem države, koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, čiji je glavni strateški cilj određen obavezama i prioritetima nacionalnih politika, ekonomski razvoj zemlje, čuvanje zdravlja i života ljudi i borba protiv korupcije, statistički podaci pokazaće gde ćemo biti 2025. godine.U danu za glasanje ja, kao i ostali poslanici iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, podržaću ovaj predlog. Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, strategija razvoja statistike za državu Srbije je izuzetno značajan posao i posao kome će i Narodna skupština i Vlada i svi oni koji se bave ozbiljnim poslovima u državi Srbiji pristupiti na najodgovorniji mogući način.Koliko je bitno da statistika iznosi istinite i, što je najbitnije, realne podatke, podatke koji nisu pod uticajem ni politike ni bilo koje institucije, ti podaci jednostavno moraju biti istiniti i moraju biti dostupni svakom, bez obzira da li tom nekom ti podaci odgovaraju ili ne odgovaraju.Da li je Srbija prva ili druga u ovom trenutku na listi država koje su uspele da obezbede vakcinu i koje su uspele da tu vakcinu daju svojim sugrađanima, imamo odgovor upravo i kroz statističke podatke. Da, Srbija je na drugom mestu u Evropi, na osmom mestu u svetu i to su jednostavno podaci koji su evidentni i koje priznaju svi. Metodologija je jednostavna – na milion stanovnika ko je najveći broj ljudi zaštitio, ko je mislio najviše o svojim građanima i ko je uspeo da te svoje misli pretvori u delo? Uspeo je Aleksandar Vučić, uspela je Vlada Republike Srbije, uspela je jedna ozbiljna i pre svega odgovorna politika, politika koju zastupamo i mi u ovom sazivu Narodne skupštine i politika koja u ovom trenutku ima apsolutnu podršku u Srbiji.Da li je sistem prikupljanja podataka, skladištenja i kontrole podataka značajan? Upravo na tu temu i danas razgovaramo, a to je – na koji ćemo način metodologiju prikupljanja podataka podići na još viši nivo? osim hardvera i softvera najveći problem predstavljaju ljudski resursi i u tim ljudskim resursima i leži naša kapitalna prednost i mislim da ovo što je Aleksandar Vučić uspeo da uradi za prethodnih osam godina jeste korišćenje te kapitalne prednosti, a to su u u stvari ljudi i ljudski resursi.Kako ćemo uspeti da situaciju koja je do pre nekoliko godina izgledala kao nemoguća misija da pretvorimo u dobitnu kombinaciju zna Aleksandar Vučić, znaju ljudi koji rade sa njim i u skladu sa tim država se kreće krupnim koracima napred. Koliko je Srbija napredovala, podaci su jednostavni, svima vidljivi i lako čitljivi. Ako je neko imao nezaposlenost na nivou od 26 do 27%, ako je za nekoliko godina tu nezaposlenost spustio na 6% do 7%,

nije greška, ne postoji nijedna greška. Sve ono što se priča i sve ono što se pokazalo i dokazalo kao tačno istina je. Da li on u ovom trenutku ima 619 miliona eura ili 601 milion ili 592 miliona, za za nas u Srbiji potpuno je ne bitno, bitno je da je on čovek koji je isisao pare iz države, iz budžeta, da je on čovek koji je napravio sistem za usisavanje para i to čijih para, državnih para, para od naših sugrađana.Ono što očekujem od statistike to je da u narednom periodu, eto pričamo o strategiji od pet godina, poklapa se sa strategijom razvoja države Srbije, da u narednih pet godina nađemo načina da ti podaci do kojih dolazi institucija tog nivoa budu što kvalitetniji, što transparentniji i što je najbitnije, moraju biti istiniti, jer bez istinitih podataka nema ni statistike.Činjenica je da mi ovakvu instituciju i zakone koje donosimo i strategiju koju pravimo ne pravimo zbog EU, ne pravimo zbog Rusije, zbog Kine i Brazila ili bilo koje druge države, pravimo zbog građana Srbije. Istovremeno ti podaci moraju biti prepoznatljivi, upotrebljivi i dostupni svima njima, i EU i istoku i zapadu i severu i jugu. Ono što je činjenica to je da brojke koje mi imamo u Republičkom zavodu za statistiku, to su brojke, da li su prevedene na ruski ili engleski ili kineski jezik, italijanski ili nemački, brojke ostaju. Brojke su podatak iza koga stoji ova institucija, a mi kao država stojimo upravo iza Zavoda za statistiku koji mora raditi na još boljim, još kvalitetnijim i što je najbitnije, najtransparentnijim podacima.Stalno ponavljam najtransparentnijim, jer u ovom trenutku, ovo je nezavisna institucija koja jedinu kontrolu i pravu kontrolu upravo ima od strane Odbora za finansije Skupštine republike. Moja koleginica, odnosno naša koleginica Aleksandra Tomić to zaista kvalitetno vodi i pitanja koja ona postavlja upravo i idu u pravcu da ne izlazimo sa podacima koji nisu 100% ili što bi naš narod rekao, 110% tačni.Naravno da kada pričao o statističkim podacima da je prvi podatak na koji pomislim upravo popis. I jeste popis jedan od osnovnih zadataka i pokazatelja šta smo radili, kako smo radili i zaista je dobra najava da da ćemo u vrlo kratkom roku imati kvalitetan popis koji će nam odgovoriti na mnoga pitanja, ali tu je, sa druge strane, niz podataka koji pre svega utiču i na razvoj privrede, poljoprivrede, na buduće investicije, na dovođenje stranih investitora. To su podaci koji su potrebni svima.Nemoguće je da ne pomenem moj način na koji se odluke, odnosno, objavljuju podaci koji su dostupni svima. Proveravaju se na nekoliko načina, izvori su različiti i u narednom periodu kontrola koja će biti pojačana i koja će dovesti do novih podataka imaće punu podršku ove naše Skupštine.Kako smo počeli, nemoguće je da u ovom trenutku, pošto je na današnji dan pre 17 godina zadnji put, ja se nadam, zadnji put u istoriji neko proterao Srbe sa svojih istorijskih ognjišta, da se na današnji dan podatak da je četiri hiljade Srba proterano, da je doživelo pogrom i to u trenutku kada je nekoliko hiljada stranih vojski, odnosno pripadnika strane vojske bilo zaduženo da zaštiti te Srbe.Upravo rezultat toga je četiri hiljade Srba koji su proterani pre 17 godina. E, zato je, između ostalog bitna statistika. Znamo da je to četiri hiljade Srba. Pominjemo na današnji dan pre 17 godina da se nikada ne zaboravi i da se nikada više ne ponovi.Ono što očekujemo to je da Srbija, naravno u ovih pet godina imajući u vidu da planove i strategiju razvoja Srbije uradi sve ono što nije urađeno i postigne rezultate koji nisu uspeli uspeli da se postignu do današnjeg dana, ali sve ono što je urađeno za svaku je pohvalu.Ono što bih voleo da statistika kao ozbiljan organ, nezavisan, zaista je bitno i ponavljam tu nezavisnost statistike da pokušamo da jednog dana dobijemo informaciju o tim ljudima koji su stavili ruku u državnu kasu, koliko je miliona evra proneverio i oteo ili otuđio Dragan Đilas. Da li i u ovom trenutku u 15 država se nalazi tih njegovih 600, 700, 580 koliko god da ih ima, miliona evra, Srbija očekuje da dobije zvaničan podatak, naravno da je teško, jer ćemo ga teško dobiti, ali očekujemo da u nekom narednom periodu statistika izbaci spisak svih onih koji su se obogatili na račun građana.Zakon koji smo usvojili pre samo nekoliko nedelja je odličan kao prilika da ovakvi lopovi, da ovakvi uzurpatori države, uzurpatori državnih funkcija, jednostavno dožive ono što zaslužuju, a to je da dožive da pravda bude primenjena upravo na njima i da zakon koji predviđa da za sva sredstva, odnosno imovinu koja je stečena, a na koju nisu plaćene obaveze bude 75% vraćeno u budžet, odnosno bude vraćeno građanima Srbije, a za imovinu koja je nastala iz krivičnog dela 100% to bude vraćeno građanima Srbije u budžet, upravo bude primenjeno na Draganu Đilasu i na svima onima koji su to radili, bez obzira kojoj stranci pripadali.U danu za glasanje podrška strategiji razvoja statistike, podrška strategije razvoja Srbije.Hvala. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani predlagači, uvaženi narodni poslanici, narodni poslanici, statistika je zaista ozbiljna nauka. Ovaj Program zvanične statistike za period 2021-2025., koju sam zaista od početka do kraja pročitao ukazuje samo na to da mi način statističkih obrada i rezultata ozbiljno pripremamo i da država Srbija ne izbacuje statističke podatke preko svog Republičkog zavoda za statistiku ad hok ili … već jednom ozbiljnom strategijom, metodologijom koja se sve više i više usklađuje sa evropskom normativom, a sa druge strane služi kao alat i putokaz i državnom rukovodstvu, a i javnosti u kom pravcu treba da idemo, kakvi su nam rezultati, i tako dalje.Ja nisam bilo kakav ekspert statističar, statistika je ozbiljna nauka i vrlo teško bi se upustio u tu vrstu polemike, ali kao narodni poslanik više sam zabrinut zbog nekih drugih stvari.Pre svega sam zabrinut za rezultate koje u ovom periodu planiramo da obavestimo javnost, a to je period 2021. - 2025. godine, iz kojih razloga? Primarno, zbog epidemije korona virusa, zbog Kovida-19 i svega onoga što će on, nažalost, ostaviti kao posledicu u svim statistikama koje ste vi ovde obradili, i u smislu nataliteta i u smislu ekonomskog razvoja, rasta i svega ostalog, koji je neupitno najbolji u Evropi.Sjajna stvar koja koja se dešava u Srbiji i koja, na neki način, daje dobre statističke rezultate, kako globalno, tako ovde u regionu, tako će i u Srbiji taj rast onemogućiti da ide onim kapacitetima i da raširi krila upravo onako kako su napravljene predispozicije da država Srbija napreduje.Iz tog razloga i s obzirom da je toliko važno da se nalazimo u jednom … momentu, želim da ovu govornicu i ovo vreme iskoristim, pre svega, da apelujem na građane Republike Srbije da se vakcinišu, da proces imunizacije, koji je najbolji u regionu i među najboljim u Evropi i svetu, krene još ozbiljnije i u ovoj novoj etapi posle ova dva miliona da idemo brzo prema četiri miliona i tako dalje, jer na taj način ćemo na najbolji mogući način doprineti ekonomskom i svakom drugom razvoju i prosperitetu Republike Srbije.Danas je vrhunski patriotizam vakcinisati se, zaštiti svoje najuže članove porodice, pogotovo one najstarije, a i sve ostale, i na taj način sačuvati i svoje zdravlje, zdravlje svojih najbližih, svojih prijatelja, komšija, sugrađana, i na taj način omogućiti da se država Srbija što pre oporavi i uhvati u koštac sa ovim virusom i postiže što bolje i statističke rezultate.Poređenja radi, ono što je mnogo važno, da bi shvatili na pravi način poziciju Republike Srbije, njenog državnog rukovodstva koji je omogućio da državljani Srbije biraju između četiri vakcine, sutra i novih fabrika gde ćemo proizvoditi vakcine, i praktično, snabdevati ne samo Republiku Srbiju, već i kompletan region, kako kako je rekao to predsednik, po vrlo dobrim i kvalitetnim cenama koje će biti komercijalne, ali u svakom slučaju, prijateljski i komšijski za region.Da napravim samo jednu malu digresiju i komparaciju sa regionom i da se shvati da vakcina, praktično, u Bosni i Hercegovini, osim pomoći koja je stigla iz Republike Srbije i nešto što je Republika Srpska nabavila, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova i Metohije, Albanije praktično da nema, i da građani tih zemalja i tih prostora, nažalost, vape i traže bilo koju mogućnost da se vakcinišu i da se spasu.Bezbroj poziva sam dobio iz Bosne i Hercegovine, ličnih, da me pitaju prijatelji koji je način, ne pitaju koliko košta, ali to nema cenu, niti je definisana bila koja cena ili mogućnost da dođu u Srbiju da se vakcinišu. I, sada, zamislite građanina koji žive u Sarajevu, u Banjaluci, Nikšiću, Skoplju, bilo gde u regionu koji ne može da se vakciniše, ne može da vakciniše ni svoju staru majku, svog starog oca, koji ne smeju da zaraze i građanina u bilo kojem delu Republike Srbije, koji može da bira, koji u ovom momentu još razmišlja?Sa ovog mesta želim da apelujem i motivišem svakog građanina i uputim poruku da je u ovom momentu najznačajniji i najvažniji oblik patriotizma upravo ovaj koji ide u pravcu imunizacije, odnosno vakcinacije u pojedinačnom smislu.Drugu stvar koja je izuzetno važna, a koju nisam uspeo, iako ste vi ozbiljno spremali ovaj Program, da utvrdim, a koja me i te kako zabrinjava i kao poslanika i kao nekog ko brine o budućnosti svoje dece i sve dece u Srbiji, koji je to statistički model nekadašnji predstavnik režima Dragan Đilas upotrebio po broju dana koje je proveo na vlasti u skladu sa brojem miliona koje je zgrnuo i koje ima na svojim bankovnim računima.Kako smo uspeli da vidimo na bazi vrlo ozbiljnog i kredibilnog dnevnog lista „Večernjih novosti“, koji su objavili te podatke, a niko to ne izmišlja, već je to ozbiljno istraživačko novinarstvo, egzaktni podaci, da je u tim statističkim modelima koji su samo njemu poznati, uspeo čak da zaboravi, kako je on to nama rekao, i za milione koje ima na egzotičnom ostrvu Mauricijus. Mi čekamo taj odgovor. Nikako da ga dobijemo.

još uvek nisam čuo da je gospodin Đilas odgovorio, a možda je već otputovao, pa negde preseda na nekom letu za Mauricijus da što pre uzme ove milione koje je zaboravio, pa iz tog razloga ne možemo da dobijemo odgovore koje smo neki dan već dobili od njega, ali to su bili lažni odgovori, a možda je, evo, da ne budem sarkastičan, ali da i tu mogućnost kažem, možda je čovek, koliko ima miliona, zaboravio na ove milione tamo, pa je otrčao i ne može da stigne da se javi i odgovori javnosti Republike Srbije otkud njemu toliki milioni zašto on kao neko ko je bio predstavnik režima, bio režim u Republici Srbiji, koji je očigledno planirao da se brzo vrati na pozicije vlasti, pa, evo, nešto se malo produžilo to.Na koji način on misli da predstavlja Republiku Srbiju, a da novac koji je zgrtao ovde koji je zgrtao ovde preko državnih firmi, preko gradskih preduzeća, iznosi na račune na egzotična mesta, ostrva ili u poznate bankarske države, kao što je Švajcarska ili sve ono što će se još u budućnosti pokazati? Da li je to taj patriotizam gde se narodu predstavljate, pa se vozate ovde gradskim prevozom, prekomitite se na pres konferenciji, govorite - ne znamo o čemu se priča ovde, ja sam malo putovao, bio sam sa porodicom pre 20 godina, znate šta, ja sam tako skroman, fin čovek, ne znam o čemu se radi uopšte ili je patriotizam kada se borite za svoju državu, kada otkrivate kriminal i korupciju, kada nabavljate vakcine kada ih niko ne može nabaviti, kada vam se sav svet normalan divi na načinu kako ste to uspeli obezbediti i kada se brinete za svoje građane, kada radite na izgradnji puteva, kada radite na dobroj i pozitivnoj atmosferi u kojem svaki normalan poslovan čovek, koji se danas bori u eri pandemije da sačuva radna mesta, da stvori novu vrednost, dobije podršku od države kao što je dobijao u svakom momentu, ili je patriota Dragan Đilas koji sada se sakrio ili otputovao da podigne ove milione koje je opljačkao od građana Srbije? Toliko i hvala.

današnje svoje izlaganje ne mogu da ne počnem sa jednom temom koje su prethodne kolege narodni poslanici pomenuli, a tiče se pogroma na Kosovu i Metohiji, koji se desio pre 17 godina i koji je ostavio velike posledice na naš narod.Nekako ovaj mart mesec kroz istoriju uvek nosi neke teške datume, neke situacije koje se dešavaju, a nikako nisu u prilogu našoj zemlji.Danas moramo da se podsetimo da je pre 17 godina proterano više od 4.000 Srba, da je na 33 lokacije sinhronizovano vršeno nasilje prema srpskom stanovništvu, da je u tom nasilju poginula i 21 osoba koja je bila kriva samo zato što govori, krsti se, misli drugačije ili se zove i preziva drugačije.Porušeno je više od 35 crkava, manastira, gde su neki ljudi prikazali svo svoje divljaštvo i svu svoju frustraciju, rušeći i lomeći, paleći nešto što je tamo vekovima.Ono što posebno boli jeste činjenica da za te stvari gotovo niko nikada nije odgovarao. Ako uzmete u obziru da je u tome učestvovalo preko 60 hiljada Albanaca u dva dana, onda znate da je ta akcija bila sinhronizovana, dobro pripremljena, unapred i organizovana.U tom pogromu je uništeno i više od hiljadu kuća i to to je bila samo uvertira da za ono što je usledilo četiri godine kasnije, a to je jednostrano proglašenje nezavisnosti, tzv. nezavisnosti, Kosova i Metohije. Kada danas govorimo o tome, moramo da se osvrnemo i da kažemo da ljudi koji danas predstavljaju jedan deo opozicije, a tada su bili na vlasti, a danas predsednika Aleksandra Vučića i Vladu Srbije optužuju za nekakvu izdaju Kosova i Metohije, tada nisu učinili ništa.Ostavili su naš narod dole, bez bilo kakvog poteza. Pustili ih kao glinene golubove da se sami bore za svoj život, a danas se predstavljaju za nekakve vajne patriote i oni nam danas govore o borbi za Kosovo i Metohije. Kako su te 2004. godine postupali, isto tako su se poneli i 2008. godine, kada su bili u Rumuniji, kada su se sakrili i, zamislite to, jednim bednim saopštenjem iskazali svoju borbu za interese naše zemlje.Ovu temu ću završiti rečenicom koja najbolje oslikava poziciju kakva je danas Srbija, koliko je danas Srbija nezavisna i jaka, a predsednik Aleksandar Vučić čovek na koga se ne može izvršiti bilo kakav pritisak. Citiraću njegove reči koje je danas izgovorio. Danas više ništa slično ne može da se desi, a da Srbija ne odgovori jasno, ozbiljno i pre svega odgovorno. To je nešto što je bilo neophodno da se desi i 2004. godine, ali zbog nesposobnosti tadašnje vlasti i pozicije u koju su nas jako brzo doveli tih godina, ali posebno 2008. godine, taj odgovor je izostao.Što se tiče današnje teme i same statistike, prethodne kolege govornici su pričali i diskutovali jako dobro na tu temu i mislim da je ovaj Program jako dobar i sve ono što smo danas čuli mislim da je dobro i, pre svega, korisno, ali šta je statistika je neko opšte pitanje i možemo posmatrati iz različitog ugla – da li su to samo brojevi, da li su to neki parametri koje posmatramo, da li je to suočavanje više brojeva, da li je to prosta statistika gde diskutujemo o deset podataka ili diskutujemo o deset nekakvih rezultata. Sve je to statistika i postoje različite definicije i zavisi ko kako posmatra statistiku, ali ono što je meni mnogo bitnije jeste statistika koja se direktno odnosi na život građana Srbije i gde na semaforu, ako to posmatrate nekim sportskim terminom, jasno imate rezultate koji su vidljivi i koji predstavljaju nešto što je bilo do 2008, 2009, 2010, 2012. godine i nešto što se dešava danas.Zbog te statistike i onoga što je najbitnije za građane Srbije, ja želim sa ovog mesta samo da prođemo svi zajedno kroz neke podatke, pa neka građani onda sami procene da li je istina ovo što statistika pokazuje, egzaktni podaci ili je, pak, istina ono što ljudi koji su do juče bili na vlasti, a predstavljaju ih Dragan Đilas, Boris Tadić, Vuk Jeremić, da li je istina ono što oni na svojim medijima plasiraju svakodnevno, ne bi li nekako svojim lažima pokušali da zamaskiraju svoje ne rezultate i katastrofalnu politiku koju su vodili.Godine 2009. je rast BPD-a, zamislite rast, a govorimo o minusu od 2,7% bio. Zamislite kakva nam je ekonomija tada bila kada smo bili u minusu 2,7%. Godine 2019, ako uzmemo kao parametar, ne uzimajući 2020. godinu zbog kovid krize, rast je bio 4,2%, među najboljima u Evropi.Bruto po glavi stanovnika 2012. godine je bio 4.677 evra, dok je 2019. godine bio 6.600 evra.Inflacija 2008. godine je iznosila čak 12%, dok je 2019. godine ona bila 1,7% u rangu najrazvijenijih zemalja u Evropi.Ono što mene posebno zanima, a danas smo ovde diskutovali o tome, jeste i činjenica da broj zaposlenih 2012. godine je bio 2,2 miliona ljudi, dok je 2019. godine on iznosio skoro tri miliona ljudi. Ovde jasno vidite da je laž kad vam govore da se nezaposlenost smanjuje jer ljudi se sele. Ne, ljudi se zapošljavaju. I to možete videti i u ovim podacima. I tu vidite samo koliko su njihove priče šuplje i o kakvim se lažima radi, kakvim se neistinama služe ne bi li za sebe ubrali nekakav jeftin politički poen.Prosečna zarada 2012. godine je iznosila svega 366 evra, dok je danas ona 562 evra.Rast javnog duga, o kome oni nedeljama pričaju, pozivajući se na neke podatke iz cipiripi istraživanja, koja verovatno samo oni znaju gde se sprovode i znaju podatke odakle oni mogu da ih nađu, verovatno u nekom košu sa orasima, vade ih tako i pokušavaju da ubede nekog da je to ozbiljna studija, da je to ozbiljno istraživanje. Nikoga nisu prevarili, jer je rast javnog duga zaustavljen 2015. godine i tada je iznosio negde oko 70%, a onda smo krenuli u smanjenje, da bi u septembru 2020. godine došao na 56%. Koliko je to dobar rezultat, možete videti samo iz nekih javnih dugova najjačih zemalja u Evropi.Prema Mastrihtu javni dug Nemačke je skoro 80%, Hrvatske 83%, Španije 117%, Francuske 114%, Italije 157%, 157%, dok je Grčke čak 212%. Ovo vam jasno pokazuje koliko je Srbija jaka, zdrava ekonomija i koliko su bolne reforme koje smo sprovodili 2014. godine donele rezultate.Ukupan izvoz robe i usluga 2012. godine je iznosio negde oko 11 milijardi, dok je 2019. godine bio čak 24 milijarde evra.Prozivaju nas za našu dobru saradnju i sve ono što razvijamo sa Kinom, ne ceneći sve ono što oni čine za našu zemlju, kako na međunarodnom, tako i investicijama koje se nalaze u našoj zemlji, a oni su u 2012. godini, ukupan izvoz u Kini je bio 4,9 miliona evra, 4,9 miliona evra, dok je 2019. godine taj izvoz bio čak u visini od 300 miliona evra.Završiću sa time, najbolji pokazatelj koliko vam je zemlja stabilna i jaka, moćna, jesu uslovi koje pružate stranim investitorima i kako privlačite investicije u svoju zemlju.Direktne strane investicije su bile tada u njihovo vreme u visini od 753 miliona evra, dok smo 2019. godinu završili sa čak 3,6 milijardi evra i na taj način pokazali i Evropi i svetu jasno koliko je Srbija spremna da se razvija, da ide u korak sa svetom i koliko smo pogodno mesto za investicije i to se vidi na svakom koraku.Što se tiče investicija, one sa sobom vuku i radna mesta. Danas smo ovde bili u prilici da čujemo određene podatke i da, činjenica je da je u njihovo vreme, i to je statistički podatak, više od 500 hiljada ljudi je ostalo bez posla. Firme su se zatvarale, ljudi su ostajali na ulici bez bilo kakvog prihoda, dok su se oni samo bogatili.Danas Srbija se razvija u svakom pogledu i smislu, otvaraju se nove fabrike, otvaraju se nova radna mesta i iz ovih podataka to jasno vidimo.Kada govorimo o tome kako su oni vodili i Beograd i Srbiju, mislim da smo bili u prilici da svi zajedno diskutujemo prethodnih meseci i godina. I, nažalost, nekako, da li zbog nedovoljno dobrih zakona ili dovoljno zainteresovanosti nadležnih institucija, sve ono o čemu smo mi pričali nije naišlo na dobar odgovor tih institucija. I od juče

ubeđujući nas nedeljama i mesecima unazad da on nikada nije imao nikakav račun tamo.Predsednika Aleksandra Vučića su danima, mesecima i godinama optuživali za kojekakve izmišljene afere. Lagali su da je učestvovao u ubistvu i organizaciji ubistva Olivera Ivanovića, lagali su kada je u pitanju afera „Jovanjica“, lažno su ga optuživali i u aferi „Krušik“, nema laži koju nisu spominjali i pokušali da prišiju njemu i njegovoj porodici.Za njegovog brata su se vezivale najgore moguće afere, te da je vlasnik nekakvih lanaca pekara, ekskluzivnih restorana u Beogradu, pa nekakvog poljoprivrednog zemljišta i nikada nigde nisu izneli ni jedan jedini dokaz, a i kako bi kad su sve to bile neistine i gole kada su se pojavili konkretni dokazi da Dragan Đilas na Mauricijusu skriva pet miliona evra, u Švajcarskoj nešto više od pola miliona evra, kada je počelo da se priča o tome da takvih računa ima minimum još 15 na raznoraznim destinacijama,

glumeći hrabrog čoveka, kršio ruke 12. marta pre sednice Skupštine grada Beograda, nevešto pokušavajući da nam objasni kako nema nijedan račun u stranim bankama, pogotovo na Mauricijusu, od sinoć se ne oglašava.Moguće oglašava.Moguće je da je otišao da podigne taj novac. Moguće je i da je otišao na neku drugu egzotičnu destinaciju da sakrije i prikrije taj svoj novac. Ali, nevešto su oni koji su zaposleni kod njega u firmi, poput Marinike Tepić, pokušali da opravdaju svog gazdu i da opravdaju zarađeni novac nekakvim nemuštim objašnjenjem da je ta banka ugašena 2018. godine, a prikrivajući činjenicu da i dalje posluje njihova ćerka firma, koja i dalje radi i lepo se može videti da je taj račun aktivan.Ono što građanima svi duguju, a pre svega Dragan Đilas, jeste i činjenica što se može posmatrati kao statistički podatak koji je nemoguće objasniti, kako to da uđete u politiku sa 75.000 evra prijavljenog profita, a onda za osam godina bavljenja politikom izađete sa hiljadu puta uvećanim, minimum hiljadu puta uvećanim bogatstvom. E, ja ne znam koja bi to matematika mogla da nam objasni i koja bi to statistika i kako i na koji način izvukla kao relevantan podatak, gde bi građani mogli da shvate kako je to moguće, posebno ako na to dodate da je kao državni funkcioner imao platu ne veću od hiljadu evra na mesečnom nivou.Mnogo je pitanja o kojima ćemo diskutovati i sutra. Ja ću svoje pravo kao narodni poslanik iskoristiti i da nadležnim institucijama postavim to pitanje da konačno jednom za svagda, evo sada imamo i taj Zakon o poreklu imovine koji je stupio na snagu baš gle čuda tog 12. marta, kada je Dragan Đilas pokušao nevešto da se opravda, pa da vidimo kako se to od preprodavaca žvaka, najboljeg perača prozora i neuspešnog menadžera dolazi do jednog od najbogatijih ljudi u ovom delu Evrope.Samo ću se složiti sa predsednikom naše poslaničke grupe gospodinom Martinovićem, ja ne mogu da se setim nijednog političara u ovom delu Evrope, ne mogu da se setim nijednog biznismena biznismena da je za osam godina stekao takvo enormno bogatstvo koje odavno prevazilazi onih 619 miliona evra.Uveren sam da će malo kada se oporavi od ovog šoka kad su sve ove istine izašle na videlo, da će malo sada izaći iz te rupe i da će doći do dometa, pa će nam možda u narednih nekoliko sati pokušati opet tragikomičnim izjavama, a možda i očima punih suza, jer mu to nije strano, da nam odgovori i da nam konačno već jednom objasni zašto je lagao građane Srbije da nema račune na Mauricijusu.Što se statistike tiče, želim samo građanima da poručim i sa time završavam, statistika će pokazati i da ćemo do 2025. godine ispuniti obećanja koja smo vam dali, koja se nalaze u programu Srbija 2025, da će da će plate biti iznad 900 evra, da ćemo povećati i penzije, da će naša Srbija, mesto u kome svi živimo i radimo, biti baš onakvo kako želimo da ostavimo za našu decu i generacije koje dolaze.Hvala i živela Srbija. Zahvaljujem, gospodine Mirkoviću.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne vidim gospodina Kovačevića. Hoću da mu kažem da nema razloga za strah. Boško Obradović ovde više nije. Gospodin Martinović, gospodin Atlagić i ja smo sve učinili da ga rešimo tog problema. Kao što vidite, više nema cenzusa, više nema njegove partije, više nema kamena, više nema nasilnih pokušaja Boška Obradovića, tako da molim gospodina Kovačevića da se vrati. Sasvim je bezbedan. Mi smo to pitanje rešili.Dame i gospodo narodni poslanici, statistika je matematika. To je matematički dokaz iz koga možete da izvučete određenu tvrdnju, a da to ne bude politička manifestacija ili politička pretpostavka ili politička želja nas koji govorimo.Ja ću danas zamoliti da po pitanju demografije ne cenimo kako je Đilas došao do vlasti i do slasti, kako je u zemlji šećerne trske upao u med, nego da vidimo i neke druge probleme koje treba rešavati.Dame i gospodo narodni poslanici, po stanju koje su nam ostavili stranka bivšeg režima, budućnost sela je propast. Mi nešto od toga popravili, ali bilo bi dobro da po pitanju statistike znamo tačno koliko imamo seoskog stanovništva, koliko ima naseljenih mesta bez stanovnika, bivših sela, koliko imamo sela sa manje od 100 stanovnika, da znamo koliko tih sela bez stanovnika i sa manje od 100 stanovnika se nalazi uzduž granica i administrativne linije sa našoj južnom pokrajinom KiM? Iz toga možemo izvući zaključak da se sela prazne, a najgore u svemu je što se to dešava uz pogranične pojaseve i uz administrativne linije sa KiM. To može posebno u delu te administrativne linije da bude problem. Ukoliko se sela uzduž granice administrativne linije prazne, stvaraju se uslovi da u ta sela dođe neki drugi narod.Bela kuga je najefikasnije etničko čišćenje, a agresija dečijim kolevkama je najuspešnija agresija. Mi smo to doživeli na KiM na KiM i ne bih voleo da to doživimo u nekom drugom kraju, odnosno da se teritorije posebno u osetljivim područjima isprazne i da budu na određen način lak plen plen nekog stanovništva koje nema baš dobre namere prema ostatku stanovništva u ostatku Srbije.Za to su nam potrebni vrlo precizni statistički podaci, kao i podaci o veličini gazdinstava, stočarstvu, vrsti poseda, površinama. Da vas podsetim da nije tačno da mi nešto imamo previše male posede, jer 60% poseda u EU i više, dve trećine, je manje od pet hektara. Mi moramo da rasporedimo stanovništvo. Statistika je zlatna nauka, kao matematika, koja može da nam pokaže gde grešimo.Takođe, statistika treba da nam pokaže, ne koliko su samo bile prosečne plate za vreme dok je Đilas upadao u vlast i slast, a otpuštao 400, 500.000 ljudi. U tom trenutku prosečne plate su bile 330 evra, a minimalac je, čini mi se, bio oko 150 evra. Danas je to 560 evra i negde 260 evra, a minimalac je čini mi se 32.500 dinara. To je uvećanje od 70%.Ono što mene interesuje iz statistike - da li je neko uračunao onih 500.000 hiljada ljudi bez plate koji su rešeni i plate i dostojanstva, da smo ih ubacili sa nula plate, da li bi prosečna plata bila uopšte 338 evra? Ja mislim da ne bi prešla ni 220 evra. Takođe, statistika nam jasno pokazuje da su na takav način pražnjeni penzijski fondovi i fondovi zdravstvene zaštite zato što je bilo manje zaposlenih i dotacije penzionera su bile 54% iz budžeta, a danas je to manje od trećine. takođe statistički, da smo naš narod uposlili i da smo ih od praznih tanjira doveli do punih tanjira, odnosno da ima posla i hleba gotovo za sve stanovnike.Navešću primer Inđije koja u ovom trenutku ima veći izvoz na 47.000 stanovnika, to kaže statistika, nego cela Crna Gora kojoj želim da popravi svoje stanje u industriji i svoje stanje u izvozu, ukoliko budu imali sposobnu vlast, a na putu su da smenom Đukanovića naprave neku vlast koja će više posvećivati pažnje ekonomiji, a ne samo turizmu, koja zbog korone pravi ogromne gubitke novca.Dame i gospodo, statistika je nauka o svim državama. Ja ću probati bez namere da budem trgovac tugom da navedem statističke podatke iz Bosne i Hercegovine. Znači, statističke podatke iz Bosne i Hercegovine u odnosu na 1991. u odnosu na 2013. godinu kada su se dešavali popisi pre rata i posle rata.Ovo govorim zbog toga da bude „quo vadis“ Bosna,

izvršili etničko čišćenje muslimana, odnosno to se od 1993. godine, od njihovog Sabora zovu Bošnjaci, tako se sad izjašnjavaju, pa da vidimo šta kaže statistika koja je neka vrsta egzaktne nauke, a ponavljam, u duhu tolerancije, koristim podatke vlasti iz Bosne i Hercegovine, znači, njihovih vlasti.Dame i gospodo, 1991.

sada ih ima 50,11%, 7% više. Srba je bilo 31,21%, sada ih ima 1% manje. Znači, Srba ima 1% manje, a Bošnjaka, po njihovim popisima, ima više 7%. Hrvata je bilo 17,38%,

Bošnjaka, odnosno tadašnjih muslimana ima manje u Bosni 66.000 stanovnika, Srba ima manje 127.000 ili duplo više i Hrvata ima gotovo 200.000 manje. Jugoslovena apsolutno nema, 240.000 Jugoslovena je nestalo.Dakle, narod koji tvrdi da je etnički počišćen od Hrvata i od Srba, po njihovim podacima statističkim, koji su egzaktni, ispostavlja se da njih ima 7% više, Srba ima manje 1% i Hrvata ima manje 2%.U Sarajevu je živelo 259.000 Bošnjaka, danas ih živi 87.000 više, 346.000. Srba je bilo 157.000,

gospodine Martinoviću, znači Bosna je bila multietnička, u Federaciji je živelo gotovo 600.000 Srba. Danas ih ima 46.000 Republici Srpskoj, kako je oni zovu šumska ili agresorska, ima 14% Bošnjaka, a Srba u Federaciji ima umesto 20% sad ih ima 2,5%. Ima ih 460.000 manje, pa mi nije baš jasno ko je tu agresor i ko je tu izvršio etničko čišćenje.Ali, multietnička Bosna, naveo sam primer Federacije. Sada ću vam navesti primer centralnih opština u Sarajevu. To je najmultietnički deo multietničke Bosne i multietničkog Sarajeva.Kaže ovako, centar Sarajevo - 1991. godine Bošnjaci su činili 50% stanovništva. 2013. 75%. Rast od 25%. Srba je bilo 22% 1991. sad ih ima 3,7% ili gotovo 20% manje. Jugoslovena je bilo 16%, 2013. godine ih više nije bilo. To je opština Centar. Ona opština iz koje je Šešelj isključen iz Saveza komunista. Izgleda je on bio u pravu.Novo Sarajevo – 1991. godine Bošnjaka je bilo 35%, Srba 35%, Jugoslovena 16%. 2013. Bošnjaka 60% ili rast od 25%, Srba 5% ili manje 30%.Novi Grad Sarajevo Bošnjaka je bilo 51% 1991. godine, Srba 35%, Jugoslovena 11%. Bošnjaka 2013. godine ima 90% ili rast od preko 40%, Srba ima 3,5% ili pad ili manje 32%, Jugosloveni 0%, pad svih 11%.Stari Grad Sarajevo 1991. godine Bošnjaka je bilo 39.000, odnosno 75%, Srba 10%, Jugoslovena 6%. Godine 2013. Bošnjaka ima 92%, Srba svega 1%, Jugosloveni su nestali.To su podaci iz kojih se može jasno videti ko je koga etnički počistio. Ne verujem da je 150.000 Srba iz Sarajeva pobeglo od loših gurabija.Tu se desilo sledeće. Oni koji su najmanje izgubili sebe predstavljaju kao isključivu žrtvu, a ovi koji su najviše stanovništva izgubili, to kaže statistika, statistika BiH, oni ispadaju na određen način žrtva. Glavna žrtva postaje zločinac,

da iz ovih poslova Šolak, Đilas, „Junajted grup“, „Junajted medija“ proistekla ona afera od 52 miliona evra. To kaže statistika, bankarska.Šta

U zakonu se apsolutno ne pominju. Zakon je usklađen sa evropskim zakonodavstvom, ovde to i piše. Da su hteli da pročitaju, mogli su da pročitaju. U ovom zakonu se samo pojašnjavaju termini i šta REM treba da čini da se spreče zloupotrebe prekograničnih kanala i reemitovanja.Sama reč „prekogranični kanal“, tv kanal, znači da je ta televizija negde preko granice, kako oni tvrde u Luksemburgu. Sama reč „reemitovanje“ vam govori da program koji je tamo emitovan za njihovu publiku se ovde bez izmena i dopuna može reemitovati u Srbiji i takvi tv kanali ne moraju da se registruju i plaćaju bilo šta.Ovim šta.Ovim zakonom je sve pojašnjeno – sprečavaju zloupotrebe, da se ne pojave, koje su u korist prekograničnih kanala i ne vidim da se buni „SNN“, „Skaj“, „BBS“, „Rai uno“, „Rai duo“, moskovske televizije itd, klasične prekogranične televizije. Ne vidim da se one bune zbog toga što želim da sprečim zloupotrebe da pravi prekogranični kanali i domaći kanali budu zaštićeni od lažnih piratskih kanala koji glume reemitovanje i glume prekograničnu televiziju, a pri tome program proizvode i emituju iz Beograda.To je isključivo u znak slobode medija, u korist slobode medija da sasvim slobodno pravi prekogranični kanali mogu da budu zaštićeni da reemituju program bez lažne konkurencije koja glumi prekogranične kanale i glumi reemitovanje. To je u korist domaćih medija, zato što takvi kanali uzimaju deo marketinškog tržišta i na takav način osiromaše domaće medije čija onda sloboda biva ugrožena.Nikakve veze nema sa uređivačkom politikom, nikakve veze nema sa tim da gađamo isključivo „Junajted grupu“, jednostavno u ovom zakonu piše šta treba da uradi REM, šta treba da prati i šta treba da čini ukoliko dođe do glume u prekograničnom reemitovanju programa. Hvala.

sam statistiku, kao pomoćnu naučnu metodologiju, koristio u životu, doduše u jednoj drugoj oblasti, u oblasti telekomunikacija u proučavanju slučajnih signala, ali pokušaću da u ovoj kratkoj diskusiji dam doprinos i temi koja je na dnevnom redu, a tiče se primene statistike ili njenih metoda u nekim drugim oblastima.Na

želim da kažem da su posle Drugog svetskog rata, naročito posle 1966. i 1968. godine statistički pokazatelji ukazivali na proces iseljavanja Srba i drugih sa KiM i da je tada bilo političke volje da se pristupi analizi tih pokazatelja, tih indikatora, moglo je da se zaustavi to što se dešavalo.Nažalost, političke volje u tadašnjoj zemlji nije bilo, a nešto kasnije, devedesetih, kada su se u Srbiji izmenili uslovi, kada je Srbija stekla političku volju da stanje promeni ili da negativne tendencije zaustavi, onda nije onda nije bilo političke volje u međunarodnoj zajednici, tako da smo tu gde jesmo.Kažem, statistički pokazatelji su sve vreme ukazivali na jedan jako opasan i negativan trend koji je doveo do situacije da mi na KiM imamo drastičan broj, odnosno pad broja Srba i ostalih iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, što nas je dovelo i u ovaj, da kažem, politički trenutak.Pročitao trenutak.Pročitao sam ono što je nama ponuđeno kao materijal i vidim da je petogodišnji program sa strategijom koji mi treba da odobrimo, odnosno usvojimo u stvari osnov za rad Republičkog zavoda za statistiku. To je neophodan pravni okvir ili neophodan osnov i da Vlada Republike Srbije jednom godišnje donosi plan rada statistike, odnosno Republičkog zavoda. Ovo je za period 2021/25 godina.U ovom periodu vidim da se kao prioritetni ciljevi ili prioritetan cilj, u stvari naglašava harmonizacija naše statističke prakse, sa praksom EU i međunarodne zajednice, što je dobro, jer da bi podaci bili uporedivi oni moraju da budu ne samo istom metodologijom pripremljeni, nego moraju da budu od samog početka tretirani na isti način. Znači, moramo da imamo i da našu klasifikaciju pojava ili recimo, delatnosti uskladimo sa međunarodnom, u ovom slučaju sa evropskom i onom koja važi u UN, počev od prilagođavanja klasifikacije, pa do izmene definicije određenih indikatora, odnosno pokazatelja ako postoji potreba. Vidim iz programa da mnogi indikatori, odnosno pokazatelji zadržavaju svoju formu, odnosno definiciju, ali neki pokazatelji, neki indikatori se menjaju. Naravno, uvode se novi indikatori, pokazatelji, koji će pomoći da svi oni zajedno da daju jednu bolju, opštu sliku stanja.Statistički indikatori, pokazatelji zajedno sa onima koji nisu statistički zajedno doprinose da se određenoj pojavi, procesu stekne jako dobra slika i oni nama služe da u stvari donosimo dobre odluke. To je i krajnji cilj statistike. Ona nije svrha sama sebi, ona treba da posluži da mi na osnovu tih podataka, znači onih indikatora koje dobijemo gde dalje treba da idemo, u kojem pravcu da delujemo, kako u celini, tako i u pojedinim sektorima na koje se ti indikatori odnose.Naravno, osim znači, usaglašavanja sa ovom evropskom regulativom, mi imamo

u periodu 2021/51 na svakih deset godina, desetogodišnji indikator obrade tih podata, zapravo procene tih podataka, kretanje podataka podataka ili indikatora, kako za državni, regionalni, ali tako i za nivo lokalne samouprave, odnosno opštine. Ono što je bitno ovom strategijom, ovim planom, se insistira na klasifikaciji podataka i po polu i naš to dubljoj teritorijalnoj obradi, odnosno da se ide do što nižeg nivoa do nivoa grada, odnosno opštine.Na

se tiče ekonomske statistike vidim da su u oblasti marko ekonomije planirano prilagođavanje

se tiče sektorske statistike, znači statistike po sektorima poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredna proizvodnja, trgovina, turizam itd, IKT usluge, naglasio bih da se posebna pažnja posvećuje informaciono-komunikacionim tehnologijama, kako korišćenju tih usluga u domaćinstvima, tako i u društvenom životu, e-uprava, e-trgovina, e-bankarstvo, zatim broju kadrova iz te oblasti, kretanju kadrova iz oblasti IKT usluga, što je jako značajno za državu, i recimo, njene planove u oblasti obrazovanja i edukacije kadrova iz te oblasti.Što se tiče statistike životne sredine, to je jedna oblast koja je posebna životna sredina i višesektorska statistika. Mogu da kažem da smo juče na dnevnom redu imali Zakon o klimatskim promenama i i taj primer, odnosno primer tog zakona, ili tačnije primer klimatskih promena, promena klime i potezi koje treba povući su mesto mesto gde treba koristiti statističke rezultate. Recimo, ako kažemo da 80% produkcije CO2 iz gasova staklene bašte potiče od energije i saobraćaja, samo 20% iz svega ostalog, onda je jasno gde pretežno treba staviti akcenat na ograničenje povećanja emisije, ili ukoliko to socio-ekonomski uslovi dozvoljavaju naložiti smanjenje, odnosno redukciju emisije. Tako da, ti indikatori u oblasti životne sredine biće jako korisni za ostvarenje cilja da za 9,8% smanjimo emisiju gasova staklene bašte do

statistika se jako puno koristi i u medicini, to oni koji se bave medicinom znaju, ja se ne bavim, ali slučajno znam da se jako mnogo koristi. Ona se koristi u kliničkim ispitivanjima određenih lekova, koristi se i u ispitivanju ovih vakcina koje su vrlo aktuelne. Svi ti podaci koji se dobiju oni se statistički obrađuju. Želim našim građanima da kažem kad neko kaže da je potrebno dve nedelje posle revakcinacije da se steknu antitela, to nije zakucano za svakog, to jedan matematički prosek, jedan statistički prosek koji je dobijen na osnovu velikog broja slučajeva ispitanika iz treće faze. Postoje ljudi koji će pre druge nedelje steći antitela i potreban imunitet, njih je malo, ali će isto tako jedan deo morati da sačeka tri, četiri, pet, pa i šest nedelja, zavisi od toga kakav je organizam njegova reakcija da bi stekao anti tela.Prema tome, nemojte da se opuštate, nemojte odmah posle druge nedelje da bacite maske i krenete bez bez njih, jednostavno, ti rezultati su statistički rezultati. Vi možete da se uklapate u statistički prosek, ali možete da budete neko ko se nalazi na granicama raspodele levo ili desno od statističke sredine i ne morate da se uklapate u sve to.Ono

u Srbiji definisani kada je u pitanju zaposlenost, nezaposlenost, aktivno traženje posla, neaktivno traženje posla, prosečna zarada i svi ostali, mogu da kažem nema te manipulacije koja može da dovede u sumnju činjenicu da period od 12 godine, odnosno posebno 14 do danas, ostvaren veliki napredak u svim oblastima. Napredak koji se vidi golim okom. Prostim poređenjem podataka, razlike u brojkama između brojeva danas i brojeva 2012. godine, te razlike su toliko velike da nikakva sumnja u statističku metodu, u neki, da kažem, detalj metodologije, te rezultate ne može da dovede u pitanje. Zahvaljujem. Hvala,